Uredbe EZ br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva

Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za europske integracije te Odbor za zaštitu okoliša. Izvješća ste primili na sjednici. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? su odbora. Žele? Ne. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih, a nema ni prijavljenih pa mogu konstatirat da je rasprava o tekstu zakona završena, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Moram priznati da idemo tako brzo da smo rekli predstavnicima predlagatelja da dođu točno u minutu pa još nisu stigli. To je možda i naš propust ali nemamo mi

da pričekamo predlagatelja? Pa onda stanka od 10, 15 minuta za kavicu.